Tere hommikust, austatud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 15. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on võimalik üle anda arupärimisi ja eelnõusid. Eduard Odinets, palun!

selliselt, et kohaliku omavalitsuse volikogu revisjonikomisjoni ei tohi kuuluda isik, kes on samal ajal sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu tegevjuht, juhataja, juhatuse liige või siis sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juht või tema asetäitja. Vahepeal, 17. aprillil eelmisel aastal võttis Riigikohus vastu otsuse, et seni kehtinud piirang, et linna- või vallavolikogu liikmeks

volikogu revisjonikomisjoni liige, mis ühtlasi tähendab, et inimene peaks teostama järelevalvet iseenda ülemuste üle, iseenda tööandja üle. Paratamatult tekib inimesel huvide konflikt ja selle huvide konflikti vältimiseks teeb korruptsioonivastane erikomisjon ettepaneku muuta KOKS-i § 48 lõiget 22ja sätestada, et ka valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel töötav inimene ei tohi kuuluda sama valla või linna volikogu revisjonikomisjoni. Loodame kiirele menetlusele, et see saaks rakenduda kohe pärast järgmisi kohalikke valimisi. Aitäh! Eelnõu on üle antud elektrooniliselt.

Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Annan üle sotsiaaldemokraatide Eduard Odinetsi, Lauri Läänemetsa, Heljo Pikhofi ja Jaak Juske arupärimise seoses Eesti justiits- ja kohtusüsteemi ühe suurima puudusega. Ja selleks on korruptsioonijuhtumite aastatepikkune menetlemine. Kui me vaatame praegust koalitsioonilepet, siis see toob valitsuse ühe prioriteedina välja korruptsioonivastase võitluse justiitsministril ja Justiitsministeeriumil lasub vastutus tagada võimekas prokuratuur ja kohtumenetlus. Paraku mitmed avalikkuse suure tähelepanu all olevad korruptsioonijuhtumid aina venivad ja venivad, tekitades riigile täiendavat kulu ja ruineerides menetlusosalisi. Ajakirjanduses on juhitud korduvalt tähelepanu ka prokuratuuri esitatud materjalide kehvale kvaliteedile. Nii süüteomenetluses kui ka kohtumenetluses tuleb tagada mõlema poole õigused, mistõttu ei saa korruptsioonijuhtumid teadmata ajaks venima jääda. See on meie seisukoht. Kuidagi ei saa olla eesmärgipärane aastatepikkune menetlemine, eriti kui sellel pole ega saagi olla ettenähtavat

aja jooksul. Ja me olemegi esitanud terve rea küsimusi. Näiteks tuleb Maris Lauril hinnata, kui ajamahukas peaks olema korruptsioonijuhtumite kohtumenetlus, et need jõuaksid realistliku ajaga kas süüdimõistva või õigeksmõistva otsuseni. Samuti peab minister välja tooma, millised on riigi menetluskulud võrreldes süüdistuses esitatud võimaliku ebaseaduslikult saadud või potentsiaalselt saadava hüvega, jne, jne. jne, jne. Arupärimine on esitatud elektrooniliselt. Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja ühe arupärimise. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd, head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli.

Läheme tänase päevakorra juurde. Päevakorras on üks punkt, see on Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Kutsun Riigikogu kõnetooli Riigikohtu esimehe Villu Kõve. Palun!

– ma pean rõhutama sõna "enamasti" – mõistliku aja jooksul ja inimeste vaba juurdepääs õigusemõistmisele. Nende õiguste kaitse on üldiselt tagatud, seda kinnitavad nii statistilised näitajad kui ka Eesti kohtusüsteemile väljastpoolt antud hinnangud. Kohtud on suutnud toime tulla, on kasutanud palju elektroonilisi vahendeid asjade lahendamiseks ja rohkem kirjalikku menetlust. Samas on meil ettevaatavalt suur mure ja kahtlus, kas kohtud ka edaspidi suudavad asju sama tempoga lahendada.

suureneva töökoormuse tingimustes eelarve kärped. Võib rõõmustada selle üle, et kohtusse jõudnud süüteoasjade hulk on vähenenud. Samas on suurenenud tsiviil- ja haldusasjade arv. 2020 laekus maakohtusse kokku 33 658 tsiviilasja, mis on umbes 1000 võrra rohkem kui 2019 ja 4000 rohkem kui 2018. Märkimisväärne töökoormuse kasv! Veel enam murelikuks teeb maksekäsu kiirmenetluse statistika – need on siis väikevõlad enne kohtusse hagimenetlusse jõudmist. Ja sinna on 2020 laekunud juba 45 566 asja, mida on üle 6000 enam kui 2019 ja üle 10 000 enam kui 2018. Nii et võlavaidluste osa on märksa suurenenud.

Kuigi tänu riigi majanduse tugimeetmetele oli eelmisel aastal võlavaidluste ja maksejõuetusasjade arvu kasv olnud esialgu väiksem, kui kardeti, võib see tähendada ka lihtsalt selle koormuse järsu tõusu edasilükkumist, võlavaidluste, töölepinguvaidluste ja maksuvaidluste arvu suurenemist lihtsalt väikese viivitusega. Haldusasjade kasv on kahe varasema aastaga võrreldes olnud enam kui 10%. Võib väita, et see suundumus jätkub. Tallinna Halduskohtusse on 2021. aasta esimese kvartaliga jõudnud 26% rohkem asju kui eelmine aasta samal ajal.

Aga seal sees on kõik tsiviilasjad. Sisulistele hagiasjadele kulus 282 päeva, mis on pisut rohkem kui aastal 2019.

Kohtute sõltumatus ja selle tajumine ühiskonnas on ka oluline. Jällegi, Euroopa Liidu tulemustabelis öeldakse niimoodi, et kui see sõltumatus tõuseb 1% võrra, siis võib see kaasa tuua ka ettevõtete käibe suurenemise, tootlikkuse kasvu. Üldine tajutav kohtute ja kohtunike sõltumatus Eestis on üle Euroopa Liidu keskmise. Samas aga ettevõtjate puhul oleme millegipärast viimases kolmandikus, mida keegi tegelikult väga selgitada ei oska, seda ka ettevõtjatega rääkides. Riigikohtust ja tema tegevusest aastal 2020. Kaebuste arv kriminaal- ja haldusasjades on veidi vähenenud, tsiviilasjades suurenenud. Umbes 13% taotlustest on menetlusse võetud. Vähenenud on see oluliselt tsiviilasjades, suurenenud süüteoasjades. Vaidlused lähevad üha keerukamaks, lahendamine aeganõudvamaks. Riigikohtu oluline ülesanne on kohtupraktika ühtlustamine, edasiarendamine, seaduse kohaldamisel tekkinud vaidlustes seisukohtade andmine. 2020 tegi Riigikohus mitmeid olulisi lahendeid mitmes valdkonnas. Näiteks karistusõiguse ja süüteomenetluse vallas selgitati narkootiliste ainete ebaseadusliku käitlemise ja tarvitamise, korrakaitsel politseiametniku poolt jõu kasutamise piiride, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tööpõhimõtete, eluaegsete vangide vabastamise tingimuste ja hädakaitsega seotut ja veel mitmeid asju ka menetlusõiguse valdkonnas, muu hulgas avalikkuse tähelepanu all olnud Mati Alaveri toimiku kaasust, samuti Tallinna Sadama protsessi kajastamist avalikkuse Halduskolleegium on muu hulgas haldusasjades selgitanud toetuste saamise tagasinõudmist, eramaa avaliku teena kasutamist, raudteekasutustasudega seonduvat, planeeringute ja kommunikatsioonide rajamisega seonduvat

peretoetuste vanemate vahel jagamise korra ja koroonaviirusest tingitud toetuste jagamisel ebavõrdse kohtlemise hindamiseks. Praegu on meil menetluses neli põhiseaduslikkuse järelevalve asja, milles tuleb lahendada küsimus võrdsest kohtlemisest ametist vabastamisel (ootame Euroopa Kohtu eelotsust), lastekaitseseaduse alusel isikult treeneri kutse äravõtmise

Kohtud ägavad ülekoormuse all ega suuda senise ressursiga kasvava töökoormuse juures ja koroonaolukorra jätkumisel, kus tavalist menetluskorda ei saa kasutada, toime tulla.

Ja uued seadusemuudatused loomulikult ka. Massiline aegumine täitemenetluses, maksejõuetuse olukorra oluline muutumine, võimalik elatisesüsteemi muutmine, mis võib tulla, ja kõige rohkem tähelepanu pälvinud võimalik kohtu loa nõue sideandmete süüteomenetluses väljaküsimisel – kõik see eeldab täiendava ressursi panemist kohtusüsteemi. Seadusandja on loonud mehhanismi asjade ümbersuunamiseks ringkonnakohtute kaudu kohtute koormuse võrdsustamiseks. Seda on üritatud ka katsetada.

ja teisalt võib-olla suurendada veidi riigilõive ja kaaluda kautsjonite süsteemi muutmist. Siis panustaksid kohtumõistmisse rohkem need inimesed, kes sinna ka ise pöörduvad.

võivad paisata meid arengus tagasi ja ma palun teid tõsiselt järele mõelda, et aasta või kahe pärast ei peaks konstateerima, et me oleme mattunud lahendamata asjadesse ja menetlusajad on veninud üle mõistuse pikaks. Siis tuleb kohtusüsteemi suunata juba erakorralist ressurssi

meil ei ole selge protokollimine, meil on veel mitmeid teemasid, millega saaks ka seadusandlikult kaasa aidata ja mõelda, kuidas digiteerimine võiks paremini toimida. Ja samas ei tohiks selle käigus ära kaotada füüsilist kontakti, istungit, mis on tegelikult ikkagi asjade lahendamisel paljudel juhtudel vajalik, kas või selleks, et tunnistajad suunata tõtt rääkima,

Jätkuvalt on kohtusüsteemi suurimate murede seas kriminaalasjade üldmenetluse jäikus ja ressursimahukus nii ajaliselt kui rahaliselt, keskendumine lõpmatutele kontaktistungitele, menetlustoimingutele, kus see ei pruugi olla asja lahendamiseks hädavajalik.

Kriminaalmenetluse asjatundjad ega Justiitsministeerium ei ole senini soovinud aktsepteerida, et probleemi tuum on sügaval selle menetluse ideoloogias, mis muudab eriti mahukate kriminaalasjade üldmenetluse kohmakaks ning aeglasemaks kui sarnaste suurte tsiviil- ja halduskohtumenetluste

ressursimahukust, asendades need korralduslikes küsimustes kirjaliku menetluse ja virtuaalistungitega. Loodame, et see teema võetakse lauale. Justiitsministeerium on lõpuks seda ikkagi lubanud, ehk siis hakatakse sellega ka tegelema.

Eelmisel aastal ma rääkisin, aga kordan veel, et kohtumenetlus on paljuski pärsitud seadustest tulenevate ebamõistlike tähtaegadega, millega seadusandja on paljudel juhtudel ette kirjutanud, mis asjad on prioriteetsed, mida tuleb kogu aeg kõigepealt lahendada. Sellega seoses jäävad mitmed teised asjad lahendamata, need jäävadki ootele. Selline

Terviseohtudest kohtute istungitel. Kriminaalasjade üldmenetlustes on tõepoolest selline mure olnud, et ka koroonalaine keskel oli meil saalides 30 kuni 40 inimest. Pikad päevad, vähesed vaheajad ühes ruumis.

Ma olen markeerinud siin teema "Riigikohtu ja põhiseaduslike institutsioonide ja teiste põhiseaduslike institutsioonide sõltumatuse tagamine eelarveprotsessis". Mida me oleme praegu näinud? See ei tohiks sõltuda niimoodi täitevvõimu suvast, kui praegu on, olgu see siis

Kohtumenetlust päris palju pärsib ühtpidi suur vabadus menetluskulude hüvitamise korras ja liiga vähene detailsuse standardiseeritus, mis muudab menetlusi pikemaks.

Ja kui ka mitte rääkida siinkohal üleüldse kohtunike palkadest, siis vähemasti see, et palk on kõigil ühesugune, sõltumata staažist ja koormusest, kohustuste spetsialiteedist, on demotiveeriv, ei soodusta tööülesannete täitmist suuremas mahus ja ka enesetäiendamist. Inimestel puuduvad karjäärivõimalused ning see tegelikult tõmbab nende huvi ja motivatsiooni alla. Siin tuleks midagi välja mõelda. Staažitasud, mitmeastmelised juhtimisstruktuurid –inimestel oleks mingisugunegi karjäärivõimalus või vähemasti arusaam, mille nimel pingutada. Kohtujuristide palgad on seotud kohtunike palgaga, samamoodi ei võimalda seadus neid diferentseerida. Jällegi, kõik saavad ühtemoodi palka, mis tegelikult ei ole väga ratsionaalne, arvestades erinevat töökoormust ja kohustuste hulka. Riigikohtu nõunikud on hoopis välja jäänud sellest süsteemist, kuid ka nemad vajaksid olulisel määral järeleaitamist. teised kohtuametnikud. Kohtuistungi sekretäride palga mahajäämus on avaliku sektoriga võrreldes muuseas 36%, me ei leia inimesi. Tõlkidega on olukord veel halvem, kohtukordnikud on üldse kõige väiksema sissetulekuga riigiametnikud. Me oleme tegelikult hädas.

Selleks oleks vaja ka seadusandja tugevat teadmist, et see teema võiks lauale tulla. Siin on väiksemad menetluslikud, korralduslikud küsimused, aga loomulikult saab püstitada ka suuremad küsimused, kuidas asjad jõuavad Riigikohtusse, kes seda seal ikkagi täpsemalt lahendab.Ma

Tegelike probleemide kindlakstegemine võib olla pärsitud. Kui keegi esitaks masskaebused, siis võiks Riigikohtu töö ja seeläbi valimistulemuste väljakuulutamine olla halvatud määramata ajaks. Seni pole seda juhtunud, aga alati võib see tulla. Kuna paljuski on tegemist haldusküsimustega, mida uuritakse, siis mina pakun välja, et need võiks üle anda kas halduskohtutele ja sealt edasi kiirmenetluses kaevata Riigikohtusse.

Siis oleks see kaebuste lahendamine sisuliselt tõhusam ja valimistulemuste väljakuulutamine selle taga ei seisaks. Kõige viimane asi on õigusharidus, mis on praegu väga kõvasti meil laual. Riigikohtus on tehtud analüüs, millest ilmneb õigushariduse kriitiline seis. Mudel, mis praegu on, ei taga piisavalt kõrge kvalifikatsiooniga juriste, keda vajavad riigiasutused ja ettevõtlus. Õigusteadus on rahvusteadusena hääbumas. Juristide kutseeksamite tulemused on väga halvad, et mitte öelda masendavad. Tasuta hariduse andmise kohustus päevaõppes on toonud kaasa võimetuse vajalikul tasemel õigusharidust finantseerida, maksta õppejõududele konkurentsivõimelist palka ja kogu õppimine on suunatud tasulistele kaugõppevormidele. Õigusteenust osutatakse Eestis ka väljaspool advokatuuri, seda võivad teha kontrollimata teadmiste taustaga inimesed. Välismaa haridusega inimestel puuduvad tihti Eestis juristina tegutsemiseks vajalikud teadmised. Puudub ka kord selle hindamiseks. Ometigi nad on siin turul ja tekitavad segadust ja probleeme. Mis siis on välja pakutud ja mis võiks jõuda kunagi seadusandja lauale, on see, et lubada või laiendada tasulist õpet, võtta kasutusse integreeritud õppekava 3 + 2 õppe asemel, kehtestada ühtne juristieksam, võtta õigusnõustamise teenus riigi järelevalve, kontrolli alla ja muuta rangemaks välismaiste diplomite

Aitäh! Natuke jäi isegi aega üle. Nüüd on aeg minna küsimuste juurde. Iga Riigikogu liige saab ettekandjale esitada ühe suulise küsimuse. Jevgeni Ossinovski, palun!

paarsada tuhat peaks Riigikohus kärpima, 6% oma eelarvest. Ma arvan, et siin peab parlament sekkuma ja tõesti looma mõistliku süsteemi, mis välistaks sellise põhiseadusliku institutsiooni alandamise täitevvõimu poolt.

Minu küsimus selles kontekstis on: kui palju Eesti kohtunikke on koolitatud või plaanitakse koolitada kliimakriisi ja kliimamuutuste olemuse teemadel, selleks et nad saaksid nendes keerulistes asjades, kus majandushuvid ja keskkonnahuvid on vastamisi, teha adekvaatseid ja vajalikke otsuseid? Ma

Kogu keskkonnaõigus on tegelikult ju ülimalt keeruline mateeria. See on läinud rahvusvaheliste konventsioonide, kõikvõimalike regulatsioonide ja Euroopa Liidu õigusega nii keeruliseks, et tõepoolest, selles orienteeruda

juhtudel ette nähtud, millal seda ei tehta. Minu küsimus ongi, miks on nii palju salastatust. Inimesed ootavad, et need toimingud oleksid

Kes selle vastu saaks olla, et selles ametis võiks kogemust olla rohkem. Aga kui me kehtestame suurema staaži nõude, siis me saame veel vähem inimesi. Praegu juhtub selline asi, et lähematel aastatel pensioneerub väga suur hulk kohtunikke, kellele me peame mingid asendajad leidma.

Aga elukogemust see kõik ei asenda, ma olen sellega nõus. Aga no mis valikuid me teeme, kui kohtunikukohad tühjaks jäävad ja konkursil reeglina on just nimelt noored inimesed. Ei tule neid vanemaid, staažikamaid inimesi. See oli vastus

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Austatud ettekandja! Ettekanne oli väga põhjalik. Kahju kuulda, et valdkonnas on väga palju probleeme. Aga ma juurdlesin sõna "õigusemõistmine" üle ja sellega seoses ma puudutaksin seda kurikuulsat Kuusiku juhtumit. Kaks aastat on möödas. President mõistis inimese süüdi, ajakirjandus suure kilina-kõlinaga mõistis süüdi. Ma saan aru, et õigus ja õiglus ei ole võrdsed, aga kas mõeldakse ka selle inimese moraalsele pilastamisele, tema tervisele, tema perekonnale, tema lastele? Kuidas suhtuvad tema lapsed oma riiki edaspidi? Kas me saame neile pahaks panna, kui nad ei ole väga lojaalsed? Kui inimene on süüdi, siis tuleb ta süüdi mõista, kui ei, siis tuleb ta õigeks mõista. Kuidas teie vaatate, millega siin on tegemist? On see õigus või on see õiglus või kuidas selle asjaga võiks olla? Mul on. Mul ju ettekandes on ka välja toodud mure kriminaalmenetluste pärast. Need venivad, need algavad liiga hilja, eeluurimine kestab nii kaua ja siis on seal vead sees, eks ole. Asi liigub tagasi, seejärel kohtus seisab ta võib-olla aasta aega järjekorras ja siis tekivad seal edasilükkamised, venitamised.

Öeldakse küll, et me anname sulle tohutult kaebevõimalusi, aga see maksab sulle tohutu raha, maksab sulle tervise, halvemal juhul ka terve elu – kogu see kriminaalmenetlus sellisel kujul.

Ega ma muidu kolmandat aastat järjest ei räägi, et nende kriminaalmenetluste üldmenetlustega tuleb midagi seadusandlikult ette võtta. Siin ei ole küsimus ainult kohtunike soovimatuses ja tahtmatuses või prokuratuuris, vaid siin on küsimus selles, et menetlusideoloogia ise kuidagi venitab menetlust nii palju. Paljugi saab muidugi kohtunik ka ära teha, aga ma tõesti konkreetset juhtumit ei oska hinnata, mis seal on. Ka mind väga häirib, et see olukord niisugune on.

olemasolevate vahenditega leevendada. Kas te kommenteeriksite seda? Ja teine asi: seesama teema, mis siin praegu tõstatati, kohtuasjade salastatus. Siin on kaks eri asja. Eile ilmus artikkel ka sellest, et kohtuasjad on suletud või kohtuprotsess on suletud. Teine asi on, et ajakirjandus ja avalikkus ei saa pärast kohtulahenditele ligi.

Kohtute ülekoormusega on selline asi. Olukord on selline, et ühes kohtus on väga suur koormus, mujal aga on alakoormus. Siis tuleb otsida variante selle koormuse tasandamiseks, Ja praegu on seadusandlik mehhanism, mis eelmine aasta kehtestati, selline, et ringkonnakohtute esimeeste otsusel saab kohtutest asju ringi tõsta. Täna on Harju Maakohtu esimees sellise taotluse esitanud, aga ringkonnakohtute esimehed ei ole seda veel lahendanud. Tahaks lihtsalt katsetada, kuidas see mehhanism toimib.

säärane puhtalt ka ärihuvi, mida ma näen selle asja juures. Teisalt on see sulgemine olnud tõepoolest teinekord küsitav. Riigikohtus käis seesama Mati Alaveri toimik, on käinud mitu korda. Riigikohus lõpuks käskis seda ikkagi näidata ja teist korda veel juurde näidata. No mis siin on? Siin põrkuvad omavahel ka seadusandlikud regulatsioonid. Ei saa öelda, et kohus on kuidagi üksinda süüdi. On seesama Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus, mida kõik kardavad nagu kolli, eks ole. Keegi ei tea täpselt, mida siis võib ja mida ei või teha.

neljas astmes, st esmalt vaidemenetlus haldusorgani juures ja teatud juhtudel ka kohustuslik kohtueelne menetlus, näiteks riigihangete

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Te siin eelnevalt märkisite, et kohtud ägavad töökoormuse all. Viimastel aastatel on kõvasti hoogu kogunud uus tendents, et ollakse hirmsasti solvunud ja solvatud, ning seetõttu esitatakse sadasid hagisid kohtutesse, peamiselt muidugi rahalise nõudega. Ja kohtud võtavad vähemalt enamiku nendest hagidest menetlusse. Seega nad tõstavad ise oluliselt oma töökoormust. Kui näiteks alkohoolik peab solvavaks tema nimetamist joodikuks – ja on ju teada, et enamik alkohoolikutest ennast alkohoolikuks ehk rahvakeeli joodikuks ei tunnista –, siis nüüd peab hakkama kohus

Minu küsimus on: kuidas teie seda olukorda näete? Ka sellele tendentsile võiks olla mingi mõistlikum ja vähem kohtuid koormav lahendus? Aitäh! Ma esiteks ütlen niimoodi, et kohtutel on väga raske keelduda nende hagide menetlusse võtmisest, kui seaduses on au teotamise pärast hagi esitamise võimalus ette nähtud. Kui hakata kohe menetlusse võtmise faasis ütlema

Eesti põhiseaduses tagatud inimväärikuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest lähtudes leidis Riigikohus, et perekonnapõhiõigus kaitseb samast soost inimeste õigust elada Eestis perekonnana. Me teame, et Riigikohus tunnistas kooseluseaduse kehtivaks, aga selle rakendusaktide puudumine on kohtule tööd juurde toonud ja mõned kaasused on jõudnud ka Riigikohtuni. Kas selle õigusvaakumi lahendamine Riigikogus kas siis kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise või näiteks perekonnaseaduse täiendamise abil tagaks ka samasooliste perede õigused, aitaks kaasa õigusselguse ja võrdse kohtlemise kindlustamisele riigis vastavalt põhiseadusele? Teatavasti on ka Vabariigi President välisteenistuse seaduse samal põhjusel tagasi lükanud. Kas Riigikohtu seisukohad on selles küsimuses endiselt samad kui nendes lahendites, mis te olete teinud, või on siin toimunud vahepeal mingeid arenguid? Kas Riigikohus on vahepeal oma seisukohti selles küsimuses muutnud? Riigikohtu üldkogu on oma seisukoha öelnud ja keegi teine Riigikohtu sees seda muuta ei saa. Seni on

Loomulikult, see vaakum ei ole hea. Minu küsimus on ringkaitse kohta. Ma lähen konkreetseks. Tartu kohtumaja on sinu lähedal.

kursusevennad-õed, prokuratuur ka veel, pankrotihaldurid veel sinna juurde. Kas sinul või Riigikohtul on andmeid või informatsiooni ringkaitsest, mis võib tekkida sellises koosluses, konkreetselt praegusel juhul Tartu Maakohtus, aga neid kohti on kindlasti veel? Kuidas see õigusemõistmisele tegelikult mõjub? Siin

distsiplinaaravaldusi erinevate kohtunike käitumise kohta. Mulle ei tule meelde, et oleks tulnud ühtegi kaebust selle kohta, et oleks olnud kahtlus kohtuniku seotuses advokaadi või prokuratuuriga. Võib-olla ma eksin siin praegu, aga mulle käigu pealt küll ei meenu, et keegi oleks sellise kaebuse esitanud. Praegu

Kalle, meil ei ole tekkinud ühendust sinuga. Võtame vahepeal teise küsimuse ja proovime Kallega uuesti ühendust saada. Margit Sutrop, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees, suur tänu teile väga hea ülevaate eest! Oma kõne lõpus te mainisite muresid õigusharidusega minu palve teile on seda muret täpsustada. Küsin, milline on teie hinnangul riigi vastutus selle eest, et Eestil oleks piisavalt hästi ettevalmistatud kvalifitseeritud juriste kõikidesse ametitesse. Ma jagan jagan teiega arusaama, et sellest sõltub väga paljuski riigi toimimine. Kas küsimus on eelkõige õigushariduse ebapiisavas rahastamises, nagu olen seda ka Tartu Ülikoolis näinud, kus juristid peavad lausa võtma siselaenu poole miljoni ulatuses, et toime tulla? Või on küsimus ka selles, kuidasmoodi riik

et kvalifitseeritud koolitajaid on raske leida. Ja see rahapuudus on viinud selleni, et hariduse standardid on lastud alla, ütleme siis niimoodi.

ülikoolitudengid võetakse advokaadibüroodes palgale juba teisel-kolmandal kursusel, tegelikult võetakse ära kogu see tipp. Edasi ei jää noortele mingeid võimalusi näiteks ülikooli juurde jääda. Mida saab Tartu Ülikool pakkuda ühele noorele ülikoolilõpetajale tööks? Samasugust palka nagu advokaadibüroos sekretärile enam-vähem. See ongi reaalsus. Sealt ei tule järelkasvu ja senine õpetamismudel lihtsalt viib meid ühel hetkel sinna, et kuigi noortel on huvi seda õppida, me ei suuda seda õpet pakkuda

kuna see väljendub kogu riigi toimimises. Nii, ma ei tea, proovime uuesti, kas me saame Kalle Grünthaliga ühenduse. Nii,

Aitäh! Ilmselt puudub asjas vaidlus selle üle, et iga kohtunik tahab teha oma tööd kvaliteetselt. Ja ilmselt puudub asjas vaidlus ka selle üle, et kohtud on üle koormatud, nende käes olevate toimikute hulk on sadades.

ja see toob kaasa, tingib edasikaebe. Need asjad tulevad ikkagi lõpuks välja. Samas on muidugi probleem ka selles, et kohtuniku staatus on eluaegne ning mitte midagi temaga eriti ei juhtu, kui sihukesed väiksed apsakad tulevad.

Mina ei välistaks, et selline variant võiks olla, aga praegu me oleme tõesti natukene probleemide ees. Meil on distsiplinaarmenetlus, mille käigus on inimesi ka karistatud. Kui nad järjekindlalt eiravad mingisuguseid

Aga selle probleemiga kindlasti tuleb tegelda, olen nõus. Riho Breivel, palun! (Kaugühendus)Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tänan selle sisuka ja hea ettekande eest, see näitab väga palju kitsaskohti, millest tuleb kohtute süsteemis üle saada. Aga üks probleem on väga tõsine. Idavirumaalasena ma näen, et nüüd pandi õlitehas

Talumehed on hästi mures selle pärast. Hanelised teevad palju kahju. Täpselt sama toimus hundijahi peatamisega, mis pärast küll avati. Need on kõik tegelikult ju keskkonnapoliitilised küsimused. Ja lõpptulemus on see, et

No eks see on igipõline küsimus, kust see õiguse ja poliitika piir läheb. Esiteks, ma tahan öelda seda, et ükski nendest asjadest ei jõua kohtusse ju kohtu enda algatusel. Keegi peab sinna kaebama. Keegi

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Teie mured raha ja personali ja juristide taseme pärast on täiesti mõistetavad. Aga ma jätkan tegelikult eelmist küsimust. Sest see osutab millele? See osutab sellele, et meil õigusriik ei tööta päris nii, nagu peaks töötama. Ja ei tööta sellepärast, et meil on väga selgelt ideoloogilistel põhjustel alustatud kohtulikku aktivismi. Ja see ei puuduta ainult rohelisi asju, see puudutab ka homoteemat, see puudutab immigratsiooniteemat, see puudutab meie põhiseaduse rikkumise teemat. Meil on praegu päevakorral väga selge põhiseaduse riivega – kasutame sellist väga ebamäärast terminit

väga selgelt ideoloogilistel põhjustel mureneb? Mina ei nõustu sellega, et meie õigusriik mureneb. Õigusriik seisnebki ju selles, et kõigil on ühtemoodi õigused ja neid õigusi saab kohtus ka kaitsta igaüks, et keegi ei ole kuidagiapriorihalvem kui keegi teine. Üldine võrdne kohtlemine on ikkagi vajalik.

ülevaatamiseks, millisel kujul ja millise kaasatusega see võiks edaspidi olla. Ma küll ei ole nii pessimistlik, et meil ei ole õigusriiki, ükskõik, mis vaates me räägime. Jällegi, minu jaoks on üks hea indikaator ikkagi kaebused, mis laekuvad ja mida mulle laekub päris palju ka kohtunike

Urve Tiidus, palun!

Te tõite esile mitmeid kitsaskohti Eesti kohtusüsteemis. Kui te peaksite valima nendest kaks kõige kiiremat lahendust vajavat, siis mis need oleksid, kui tohib küsida kahte? Tegelikult oli selles ettekandes kohtuasjade arv ka sees, aga siis me otsustasime, et peame kuskilt kärpima, ja see lause jäi välja. Selle

No tänane kitsaskoht nr 1 on ikkagi ülekoormus, eriti Harju Maakohtus, ja suurte kriminaalasjade kokkukuhjumine ja suutmatus neid lahendada. Need on kaks kitsaskohta. Üleüldine kohtunike meeletu töökoormus Harju Maakohtus

põhjaliku ettekande eest, mis minule andis väga palju vastuseid küsimustele, mis olid mind varasemalt kiusanud.Aga nüüd ma lähen küsimuse juurde, mis tõukub tegelikult ka mõnedest sinu sõnadest.

kohtumõistmises olukorra, kus näiteks kohus sisustab perekonna mõistet, rakendades sõprade ühise kooselamise korral perekonnaseaduse sätteid. See tekitab segadust. Kas sellest tulenev ühiskonnas üha levinum tunnetus, et kohtud on aina rohkem hakanud tegelema õigusemõistmise kõrval seaduse loomisega,

ei ole kohus ise algatanud ühtegi nendest asjadest. Keegi on kohtusse tulnud nendega, eks ole. Ei ole ju niimoodi, et Harju Maakohus või Tallinna Halduskohus või Riigikohus hirmsalt tahaks ise neid asju lahendada või tunneksid selle üle kuidagi ekstra head meelt, et neid lahendada, ükskõik mis asjadest jutt ka ei käi. Iga asja taga on mingi konkreetne inimene, kelle vaidlus tuleb mingil viisil lahendada. Kui on selline teema, mille puhul on seaduses selgelt kõik reguleeritud, siis tuleb lähtuda seadusest.

Õigesti või valesti, seda võib subjektiivselt hinnata, aga kohtud on oma lahendid teinud, lahendused on tulnud ja tõlgendused on antud. Ma ei oska selle peale midagi rohkem öelda. Aga mingit eraldi soovi kohtul olla kuidagi hästi aktivistlik

küsimusele ja ma palun täpsustust. Te mainisite – just järelkasvu teema huvitab mind –, et koroonakriisist tingitult on meie tulevaste

Aitäh, lugupeetud Riigikohtu esimees! Kui te lubate, siis üks veidi filosoofilisem küsimus – tundub, et lõpetuseks. Koroonaga seotud väljakutsetest te juba rääkisite, aga kas te võiksite öelda, mida te näete selles väga kiiresti muutunud maailmas, kus inforuum on juba hoopis teistsugune, kui see oli mõni aasta tagasi. Mis on sellise traditsioonilise kohtusüsteemi kõige suurem väljakutse,

Kirjalikule anonüümsele menetlusele? Mina arvan, et see ei ole hea trend, kui inimesed surutakse füüsiliselt kohtumajadest välja, niimoodi et neid keegi ei tahagi näha, ainult paberil läib lahendamine. Aga see trend on nähtav, eks ole, ja koroona on seda võimendanud.Ja teine asi on, kuidas tagada avalikkuse osalus kohtumõistmisel.

olles? (Kaugühendus) Aitäh, härra juhataja! Väga lugupeetud Riigikohtu esimees! Minu küsimus on ajendatud tegelikult viimasest küsimusest. Kas meil on põhjust muretseda ka sellepärast, et kohtuotsuste kvaliteet kaugistungi puhul ei pruugi olla päris see, mis füüsilise istungi puhul? Ikkagi füüsilise istungi puhul on kontakt eri osapooltega vahetum, võib-olla diskussioon on parem.

Ma usun, et enamasti ei mõjuta see ikkagi otsuse kvaliteeti, aga teatud juhtudel, kui on keerulisemad asjad ja oleks vaja üht-teist klaarida, siis küll. Ja muidugi üks moment, mis kaugteel on juures: see vähendab võimalust pooli lepitada,

Mind on murelikuks teinud viimastel aastatel see, et mulle on hakanud tunduma, et meie ametkonnad väga kergekäeliselt selle asemel, et leida lahendusi ametkonna sees erinevate inimeste probleemide lahendamisele, kipuvad saatma inimesi kohtusse. Viimasel ajal on ka meie siseminister mitmel korral väga kergekäeliselt vastanud, et kui midagi ei meeldi, kaevake kohtusse. See on minu arust väga halb tendents, kui me hakkame inimesi sisuliselt nn vaeseks menetlema. Ühel pool on riik,

Kohtusse tuleks minna siis, kui on selge, et seisukohad ei ole lähenenud. Kui on vaidluse all mingisugune väga konkreetne seadusepügal, mille osas jäävad eriarvamused, siis ei aitagi muud. Keegi peab selle vaidluse lahendama lõpuks, aga ma usun, et paljudel juhtudel inimestega rääkimine, suhtlemine aitaks kohtuvaidlusi ära hoida. Nii et ma igal juhul toetan seda mõtet, et tuleks kohtueelselt inimestega rohkem tööd teha. Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Saame minna läbirääkimiste juurde. Sõna saavad võtta fraktsioonide esindajad, kuni viis pluss kolm minutit. Kõigepealt Anti Poolamets, palun! Kolm minutit lisaaega ka. Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Riigikohtu esimees just hetk tagasi märkis, et on igipõline küsimus, kust läheb piir poliitika ja õigusemõistmise vahel. Praegune tegelikkus on selline, et juba olemegi jõudnud poliitikast tiinesse õigussüsteemi, ideoloogiliselt erapooliku kohtumõistmiseni. Ja see tendents üha süveneb. On asju, mis jäävad poliitikute hingele, nagu ahistamisparagrahv, millega sunnitakse kohtusüsteemi kellegi armuasju klaarima. Hea, et endine Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Martin Hallik õigeks mõisteti. Ent kafkalik retk kohtute masinavärgis tuli tal siiski ette võtta. See on näide, kuidas probleemid, mida peaks lahendama heade kommete kohaselt, lahendatakse hoopis riigi raske rusikaga. See alandab kohtusüsteemi. Sellest inspireerituna ehitavad nüüd üliõpilaskondade liidu vasakaktivistid üles anonüümset pealekaebamissüsteemi, mis peab jälgima ülikooli töötajate ja üliõpilaste suhteid ka väljaspool tööaega. Kas seaduste võrdse kohaldamisega on asjad korras? Kindlasti mitte. Ideoloogiliste protsesside ajastu esimesi pääsukesi oli Mary Krossi juhtum. Püüti kõigutada valimistulemust. Aga avalikku huvi ei olnudki. Kellegi ideoloogilised soosikud pääsevad avaliku huvi puudumise tõttu, ent Tartu neiu, kes valetas peale napsuse peaga kukkumist, et teda rünnati, seda privileegi nautida ei saanud. Seega, mõnele inimesele on isegi valekaebused lubatud. Üks lapsevankriga meeleavaldajaid ramminud tegelane kaebas kohtusse Objektiivi portaali, kes tema tegevuse paljastas. Ma ei ole märganud, et selle isiku suhtes oleks prokuratuur esitanud süüdistuse lapse ohtu asetamise eest. Tänase päeva õigusemõistmise sümbol on ka rahapesusüüdistuse saanud advokaat Robert Sarv, kes hirmutab inimesi hagide virnadega. Peab arvestama, et vastutus sõnavabaduse kaitsmisel on siiski kohtusüsteemil. Hagi taga võib hakkaja advokaat kohtuid ummistada küll, aga viimane sõna sõnavabaduse kaitsel on Riigikohtul. Ja sellise õngitseja kiiluvees piirab kohus sõnavabadust üha mõõdutundetumalt. Sõnavabadus pole laimuvabadus. Ent kohtud on asunud avaliku arutelu piire suunama kõige kitsamasse sängi. See suundumus läheb kokku vihakõne seaduse tumeda plaaniga. Tänapäeva inetuks sümboliks, aga mõistagi meedia lemmikuks on saanud lasteostjate paarike. Kui nad ei oleks last ostnud USA-st, vaid Eestist, oleks tegu süüteoga. Meedia hurraahüüdeid see tõsiasi ei kahanda. Riigikohus ise peaks peeglisse vaatama ning mõtestama enda rolli. Alustuseks üks lihtne nõuanne. Riigikohus võiks pidada rohkem suulisi istungeid. Kuulake pooled ära, sest ainult pabermenetlused sulevad kohtunikud kabinetivaikusesse. Eriti oleks vaja seda avalikkuse suure tähelepanu all olevate asjade korral. Riigikohtunikud peaksid rohkem põhjendama, miks üht või teist küsimust ei saa kassatsioonikorras menetlusse võtta. Riigikohus tegeleb küll vangide kaebustega, ent vajaka jääb laiast vaatest, suurtest õiguslikest küsimustest, suurtest dilemmadest, keerukatest tõlgendustest, millele vastamiseks peavad ju Riigikohtus olema meie parima pädevusega kohtunikud. Riigikohus peaks muutuma sisulisemaks, vähem formaalseid põhjuseid otsivaks, et kassatsioone mitte menetleda, vaid leidma julgust suurte teemade käsitlemiseks ja tegema rohkem pretsedendi väärtusega otsuseid. Ma ei näe ühtegi märki õiguskantslerilt, et Riigikohus saaks tema algatusel vaagida Euroopa taasterahastu teemal tehtud Riigikohtu otsust, vaatamata sellele, et Riigikogu maksude kehtestamise pädevust on kaaperdatud ning Euroopa Liit loob ühisvõla ja sõltuvusmudeli, astudes pika sammu föderatsiooni poole. 2003. aastal vastuvõetud põhiseaduse parandustest tuleneb põhimõte, et Euroopa Liitu võib kuuluda lähtuvalt põhiseaduse aluspõhimõtetest. Näib, et aluspõhimõtted on nagu kummipael, mis venib piiramatult. Suveräänsuse kaaperdamist vaatab Riigikohus pealt, sest keegi ei suuna kaebust nendeni. Samas jõutakse kinnipeetavate teemadega tegeleda küll ja küll. ennustan, et samasugune ükskõiksus ootab meid vihakõne tsensuuriseadustiku vastuvõtmisel. Kohtuid sunnitakse alustama poliitilisi protsesse sõnavabaduse mahasurumisega Putini-Venemaa stiilis. Piisab sellest, et mõni riigipalgaline libaõiguslane ummistab kohtud just äsja leiutatud sallivuskuritegudega. Avastatakse ohtlikke blogipostitusi aastakümnete tagant, mis tsiteerivad piiblit. Ja õiguskantsler vaikib. Tema aeg kulub vanglates juuksekarva lõhkiajamisele. Ja Eesti kohtud hakkavadki tsensuuri ellu viima. Soomes lööb laineid süüdistuse esitamine endisele siseministrile ja Soome parlamendi kristlike demokraatide fraktsiooni juhile Päivi Räsäsele. Üks süüdistuse osa puudutas Räsäse kirjutist "Meheks ja naiseks Ta nemad lõi. Homosuhted esitavad väljakutse kristlikule inimkäsitusele". See peaks olema Eestile äratuskellaks. Venemaal on ekstremismiseadused, mille alusel täitevvõim otsustab nende käepikenduseks olevate kohtute kaudu, kes on ekstremist ja kes mitte. Äsja algatati Riigiduumas eelnõu, et ekstremistid ja nende organisatsioonid ei saaks valimistel kandideerida. Meil aga on tulekul vihakõneseadus ja meediateenuste seadus, kodumaine versioon Navalnõi suukorvistamisest. Riigivõimu kangutatakse tükkhaaval Brüsselisse, aga Riigikohus vaikib, sest aeg kulub juuksekarva lõhestamisele. Ja raha olevat kohtusüsteemis vähe. ehk on vähe julgust, suure pildi nägemist? Ehk on vähe mõtteselgust ja õigusfilosoofiliste sõlmküsimuste tajumist? Mugavustsoonis tiksumine ei anna vastuseid. Mina tahaksin, et Eesti õiguskord ei laseks end muuta erapoolikuks, ühe ideoloogia tööriistaks, mis kahjustab õiglustunnet. Kuna õigussüsteemi põhiseaduslik vundament laguneb, siis puudutasingi peamiselt vundamendi pragusid. Tahaksin rääkida veel paljustki, kaasa arvatud kriminaalõiguse asjatundjate puudusest, professorite puudusest. Tuletan meelde, et Danske Panga hiljuti avaldatud memos leiti, et Eesti kohtu-uurimine on nendele täiesti ohutu. Küll aga kujutab endast ohtu USA kohtu-uurimine. Kas see on tõend tugevast õiguskorrast? Kutsun kohtuid ja õigusteadlasi üles nägema meie kõigi silme all toimuvaid muutusi ja mitte pidama neid paratamatuseks. Muidu magate maha autoritaarsuse kasvu, põhiõiguste ründamise või muutute allakäigu vaikivateks kaasosalisteks. Aitäh! Järgmisena Urmas Reinsalu. Annan ka kolm minutit lisaaega. Lugupeetav Riigikohtu esimees! Lugupeetavad rahvaesinduse liikmed! Kõigepealt toetan Riigikohtu esimehe selget ja konkreetset ettepanekut põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse revideerimiseks.

on mõistlik menetlusökonoomia seisukohalt jätkata menetlusõiguse seda tüüpi revisjoniga, mis tõepoolest aitab tõhusamale ja kiiremale lahendile jõuda. arvan, et Eesti põhiseadusega on kooskõlas ka see, kui valimatult kõikides asjades ei kohaldata universaalselt kolmeastmelist kohtumenetluse korda. Kolmandaks, ma ei toeta arusaama või neid kavatsusi, millele viitas ka Riigikohtu esimees teisipäeval põhiseaduskomisjonis, et näha ette maakondades olevate kohtumajade sulgemist. Kohtumajade sulgemine kindlasti ei saa olla tee ökonoomia huvides õigusemõistmise taandamiseks maapiirkondades. Siin on kõneletud sellest, kui Riigikohtu esimees viitas prioriteetidele, kas seadusandja saab seada menetlusprioriteete. Jah, ma olen veendunud, et saab

või roimad, kus on näiteks ohvriks laps ja kus on asjakohane jõuda venitusteta lahendini õigusrahu taastamise huvides ja kannatuste leevendamise huvides. See kindlasti on õigusriiklik loogika.

see on laiem poliitika, mida püütakse ette manada, otsekui käib mingisugune kulude kokkuhoid. Aga minul on informatsioon. Ja informatsioon ütleb seda, et see on optiline pete.

et valitsus kavandab prioriteedina nende kärpimiste rahaga ehitada ekspertide andmetel lausa Euroopa suurima palkhoone Keskkonnaministeeriumi hooneks. 10 miljonit eurot on järgmise aasta eelarve eraldis. See on see koht, kus tuleb tegelikult see kokkuhoid saavutada.

See on arusaamatu sahmerdamine keset koroonaviiruse kriisi, keset majanduskriisi, kus me vajame just nimelt stabiilsust. Stabiilsust, ettemääratavust ja mõistlikku riigimajandamist.

Siin ei ole mõtet ajada kogu vastutust tasuta eestikeelse hariduse kraesse. Ei ole niisugust sammu. Mis on tegelikult oluline? Oluline on hoopis lihtne asi. Õigusteadus on rakendusteadus, ta ei eksisteeri autonoomsena ühiskonnas, mille teenistuses teadusliku mõtte arendamisel ta on. Õigusteadust, lisaks sellele, et ta on rakendusteadus, tegelikult realiseeritakse konkreetsetes oludes ja ta on rahvusteadus. Järelikult lahendus, mis peab olema, on see: kui sõlmitakse ülikoolide tegevustoetuse lepinguid, siis tuleb ette näha, et lisaks teistele humanitaarteadustele rahvusteadustena ka õigusteadusele eraldatakse eraldi sihtfinantseerimise siire

Kokku võttes ma tahan tunnustada Riigikohtu esimeest tasakaaluka ja küpse arvamuse avaldamise eest. Kohus peab käituma sõltumatult ja mitte alluma poliitilistele survetele. Parim näide oli ülekaalukalt poliitilised surved, ähvardused, erinevad majandushuvid, mis tegelikult survestasid Riigikohut pensionireformi otsuse puhul, aga Riigikohus oli põhiseaduspärane, aus kohus, Eesti Vabariiki teeniv kohus. Ta ei lasknud õigusvälistel asjaoludel ennast kõigutada ja tegi otsuse põhiseaduspäraselt, nii nagu näeb ette riigikohtunike ametivanne. Nii tulebki asju ajada. Aitäh! Aitäh! Läbirääkimiste soovi rohkem ei ole. Päevakorrapunkt on ammendatud ja tänane päevakord ka läbi käidud. Istung on lõppenud.